Ivan (HDZ)** Sada predlažem da točku 13. i točku 14. spojimo prema članku 223. stavak 3. našeg Poslovnika. Ima li tko protiv, neku primjedbu? Nema. Dakle, konstatiram da ćemo zajedno raspravljati: - Prijedlog revizije Strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske Podnositelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovu strategiju na temelju članka 151. 151. i članka 150. Zakona o zaštiti prirode. Prijedlog akata primili ste u pretince. Amandmane je podnijela Vlada Republike Hrvatske koju su u skladu s člankom 159. Poslovnika. Postaje sastavni dio Konačnog prijedloga zakona. O njima se ne glasuje. Raspravu su proveli Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. točka 14. to je: - Izvješće o stanju prirode i zaštite u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2000. do 2007. godine Podnositelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 153. Zakona o zaštiti prirode. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Uvaženi Zoran Šikić, državni tajnik u Ministarstvu kulture. Izvolite. **Šikić, Zoran** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Izvješće o stanju prirode je podloga za donošenje, najprije ocjenu već postojeće strategije i akcijskog plana biološke i krajobrazne raznolikosti i podloga za donošenje novog dokumenta. Državni zavod za zaštitu prirode formiran je na temelju Zakona o zašiti prirode i to u 2003. godini i on je izradio izvješće koje obuhvaća period za sedam godina od 2000. do 2007. godine. Možemo reći da je na tom dokumentu radilo negdje 50-ak stručnjaka iz te institucije, drugih ministarstava također, vanjskih suradnika koji su bili angažirani, znanstvenika. Znači članova nevladinih organizacija i da se kroz taj dokument konstatiralo i obradili znači u svim segmentima, u svim sektorima trenutno stanje zaštite prirode u Hrvatskoj. Ukratko možemo reći da je ocjena da je Republika Hrvatska prati europsku razinu, europske trendove i europsku legislativu kada je u pitanju riječ zaštita prirode, ali i da je dalje prisutan trend gubitka biološke raznolikosti. Biološka raznolikost je temeljem Zakona o zaštiti prirode, a samim time evo i prošli tjedan smo imali ovdje raspravu, izglasane su izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode, jer je novi koncept koji je definiran tim zakonom definirao biološku i krajobraznu raznolikost kao osnovni temelj današnje zaštite prirode koja je ne tako davno počivala isključivo na zaštićenim područjima, a danas se sagledava na jedan cjelovit, integralan način. Ona se provodi multidisciplinarno u odnosu i suradnji sa svim drugim sektorima. Definitivno izvješće pokazuje napredak u ovome području koje ostvaruje Republika Hrvatska, tako da možemo istaknuti da je do sada, od samostalnosti do sada, Republika Hrvatska postala članicom svih relevantnih konvencija iz područja zaštite prirode, da je najveći napredak ostvaren upravo u području zakonodavstva, jer možemo reći sa vrlo visokim stupnjem da smo usklađeni sa europskom legislativom. Nama je u tom smislu ostala jedino još jedna uredba koja definira "Naturu 2000.", odnosno "Ekološku mrežu Možemo istaknuti da je na jačanju kapacitete, znači administrativnih i institucionalnih također puno napravljeno, tako da u odnosu na osam ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima, 11 ustanova koje upravljaju parkovima prirode, Državnim zavodom za zaštitu prirode u proteklom periodu u svim županijama su osnovane županijske ustanove. To znači da sada već sasvim značajan broj od ukupno 40 ustanova koji direktno, ali nisu oni jedini, jer taj koncept integralne zaštite definitivno uvodi u sve druge sektore problematiku zaštite prirode. U međuvremenu smo kartirali staništa. Jednim značajnim djelom inventarnizirali svojte, a sadašnji podatak govori o negdje 38 tisuća svojti u Republici Hrvatsko, iako kompletan posao u smislu inventarizacije, a iza toga i praćenje stanja i monitoringa, definitivno nismo još napravili. U pojedinim sektorima kao npr. istaknut ću slatkovodno ribarstvo. Zašto? Zbog toga što je problematika ribnjaka posebno šaranskih za nas, za očuvanje biološke raznolikosti izuzetno značajna, a tu je prisutan trend smanjenja smanjenja površina pod šaranskim ribnjacima, da je u morskom ribarstvu, ukazuje se u proteklih, znači tri godine značajan porast izlova, da je prisutno i evidentno u posljednjih 6 godina i do 50% smanjenje poljoprivrednih površina, da također konstatiramo u sektoru prometa da je 300 km autocesta napravljeno, znači u proteklom periodu. Međutim, treba istaknuti, odnosno u sektoru zaštite prirode, da je u isto vrijeme izgrađeno na našim autocestama i 9 zelenih mostova. Sve u svemu ključni prioritet u sljedećem periodu tiče se isključivo još ispunjenja potpunog usklađenja, a koje se tiče donošenja uredbe, znači potpuno usklađenje kada je u pitanju "Natura 2000.". Sukladno navedenog, na temelju ovoga izvješća, na temelju ovoga izvješća, prišlo se izradi Strategije biološke i krajobrazne raznolikosti, uvažavajući taj novi koncept integralne zaštite prirode, temeljene na očuvanju biološke raznolikosti, ono što sasvim sigurno čini veliko zadovoljstvo da je to već druga strategija i samim time evo kao što je ovdje istaknuto, u proceduru smo došli do toga i zbog toga predlagatelj daje dva amandmana koji se tiču naziva dokumenta. Tako da sadržajno i konceptualno to je sasvim drugi dokument i s tim u vezi ta dva amandmana predlagatelja, govore i traže zapravo da se u imenu, a i u cijelom tekstu riječ: "Revizija" izbacuje i da to zapravo bude sasvim novi dokument, a sukladno tome da će i drugi amandman govori o tome da stupanje snagu i donošenjem ove strategije, da prestaje važiti strategija koja je donesena 1999. godine. Što se tiče same strategije mogu reći da je i rasprava koja je vođena na matičnom odboru, Odboru za zaštitu okoliša, da također su podnesena dva amandmana koje predlagatelj prihvaća a tiču se imena ponovo strategije iz razloga što zakon definira da je to strategija biološke i krajobrazne raznolikosti, međutim konvencija koje je Republika Hrvatska član, Konvencija Konvencija o biološkoj raznolikosti ima termin nacionalne strategije a s obzirom da se određujemo ipak prema zakonskom rješenju ta dva amandmana znači traže i mi to prihvaćamo da se koristi ta zakonska definicija a da se ne koristi u ime bilo da se radi o kratici ENSAP bilo u imenu nacionalna, znači to se izbacuje i to prihvaćamo. Na strategiji je radilo negdje sedamdesetak stručnjaka svih institucija uključujući i nevladine organizacije da je provedena opsežna rasprava sa svim sektorima, da je bio organiziran javni uvid koji je trajao cijelo ljeto, da je završna prezentacija strategije održana 3. rujna. Ja mogu samo reći da vizija koju nosi ta nova strategija koja je pred vama je a imajući u vidu velike promjene u koncepciji zaštite prirode uspostavu novog zakonodavnog institucionalnog okvira kao posljedicu pristupanja međunarodnim konvencijama iz sporazuma iz područja zaštite prirode te procesa pridruživanja Europskoj uniji pokazala se potreba za sagledavanjem novih strateških ciljeva a koji su definirani kroz očuvanje sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti kao temeljna vrijednost i potencijal za daljnji razvitak Republike Hrvatske. Također, za ispunjenje svih obaveza koje proizlaze iz procesa pridruživanja Europskoj uniji i usklađivanja zakonodavstva sa relevantnim direktivama i uredbama Europske unije kao što su Direktiva o staništima, Direktiva o pticama i CITES uredba. Također, ispunjenje obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora na području zaštite prirode, biološke sigurnosti, pristupa informacijama. Također, osiguranje integralne zaštite prirode kroz suradnju u drugim sektorima, utvrđivanje i ocjenjivanje stanja biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti uspostavom informacijskog sustava zaštite prirode s bazom podataka povezanom u informacijski sustav države. Poticanje unapređenja institucionalnih i izvaninstitucionalnih načina obrazovanja o biološkoj raznolikosti i sudjelovanje javnosti u postupcima odlučivanja. Te također na kraju razvijanju mehanizama provedbe propisa kroz jačanje zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta, obrazovanje, razvoj znanstvenih resursa, obavješćivanjem, razvojem mehanizama financiranja. Financiranje također i težina kad se fokusiramo na provedivost strategije i u odnosu na strategiju iz 99. koja je bila definirala negdje blizu preko 450 akcijskih planova ovdje smo se fokusirali u sve ono što trajno moramo provoditi pa je teško se odrediti na vremenski period ali naše određenje je za 10 godišnji period i da znači sredstva koja su potrebna za realizaciju ove strategije su negdje u odnosu na sadašnja sredstva koja se izdvajaju u zaštiti prirode negdje u prosjeku tridesetak posto veća. Ne mislimo da isključivo državni proračun ali i kroz taj način financiranja trebamo osigurati ta sredstva ali definitivno kroz značajnije korištenje sredstava koje se ostvare kroz specifične oblike turizma u posebno atraktivnim, zaštićenim područjima ali definitivno i kroz korištenje predpristupnih fondova, međunarodnih fondova. U pripremi je jedan značajan projekt ulaganja u zaštitu, sektor zaštite prirode sa Svjetskom bankom će biti očekujemo značajno ulaganje nakon jednog vrlo uspješnog projekta koji je obuhvaćao krška područja. I napomenut ću da je ipak ta sredstva i do sada su se crpila i da je negdje ili završeno ili u tijeku ukupno 64 projekta koji se financiraju iz tog izvora. Sve u svemu u 10-godišnjem periodu sa svim tim drugim izvorima i povećanjem negdje do 30% mi možemo akcijske planove iz ove strategije provesti u cijelosti. Ja vjerujem da je to jedan optimalan broj onoga što je nama potrebno i taj broj tih akcijskih planova u ovoj novoj strategiji je nešto preko 300. Evo, ja zahvaljujem na pažnji i vjerujem da će rasprava dati nove momente koje mi možemo kroz podzakonske akte čak i donošenje akcijskih planova definitivno primijeniti kroz primjenu, provedbu mehanizama što bolje i učinkovitije zaštite prirode u Hrvatskoj te molim u ime predlagatelja da u konačnici podržite izvješće odnosno da donesete strategiju biološke i krajobrazne raznolikosti s akcijskim planom. Hvala lijepo na pažnji. Zahvaljujem. Dakle, što se tiče pitanja strategije to je već rečeno. Amandmane je podnio Odbor za zaštitu okoliša. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. rujna 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predmetno izvješće kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da navedeno izvješće sadržava podatke i provedbe aktivnosti vezanih uz zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti za razdoblje 2000. do 2007. godine sa smjernicama za naredno razdoblje. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode "Narodne novine" br. 70/05. Prijedlog izvješća o stanju prirode izradio je Državni zavod za zaštiti prirode a utvrdilo Ministarstvo kulture. Izvješće sadrži podatke o stanju biološke i krajobrazne raznolikosti, daje podatke i ocjenu korištenja prirodnih dobara i utjecaja zahvata na prirodu, pregled stanja i ocjenu zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prirode, osvrt na pitanja obrazovanja, informiranje i sudjelovanje javnosti u odlučivanju o zaštiti prirode te ocjenu provedbe akcijskih planova utvrđenih strategijom i akcijskim planom biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske iz 1999. godine. Predstavnik predlagatelja u svom izlaganju istaknuo je niz značajnih promjena koje su se u navedenom razdoblju dogodile u području zaštite prirode u Republici Hrvatskoj s naglaskom na proglašenje ekološke mreže Republike Hrvatske te pripreme za proglašenje ekološki značajnih područja mreže Natura 2000. U raspravi na odboru istaknuto je da ovo izvješće predstavlja kvalitetan, cjelovit prikaz aktivnosti vezan uz zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti za razdoblje 2000. 2007. godina te ukazuje na visoki stupanj realizacije akcijskih planova utvrđenih strategijom iz 1999. godine. Od postignuća u navedenom razdoblju posebno je istaknuta uspostava nacionalnog zakonodavnog okvira u području zaštite prirode te jačanje institucionalnog okvira kako na državnoj tako i na županijskoj odnosno lokalnoj razini. Uočeno je da su od donošenja Strategije akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske učinjeni značajni pomaci u jačanju financijskih mehanizama za zaštitu prirode te iznalaženju novih izvora financiranju kao što su međunarodni projekti predpristupni programi Europske unije, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Međutim, istaknuto je da navedeni pomaci, iako značajni, nisu dostatni, te da je nužno povećanje financijskih kapaciteta za zaštitu prirode, jer oni determiniraju i kadrovske kapacitete, te dinamiku provođenja akcijskih planova. U tom smislu apelirano je na povećanje izdvajanja zaštitu prirode iz državnog proračuna. U raspravi je ukazano na značajnu ulogu prostornog planiranja za očuvanje i zaštitu prirode. Kao jedan od pozitivnih primjera ove interakcije u kojoj je ujedno naglašen u ovome izvješću, u raspravi je istaknut primjer pozitivnog učinka Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja, Narodne novine br. 128. iz 2994. godine za očuvanje obalnog područja. Navedeno je i rezultiralo u konačnici integriranjem odredbi navedene uredbe iz 2004. godine u Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Pozitivnim je ocjenjeno povećanje udjela zaštićenih površina u ukupnoj površini Republike Hrvatske, ali je ujedno upozoreno na važnost donošenja preostalih prostornih planova zaštićenih područja. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: "Prihvaća se Izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2000. do 2007. godine.". Zahvaljujem. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba SDP-a, uvažena zastupnica Mirela Holy, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Na početku izlaganja o Prijedlogu strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske želim naglasiti da će Klub SDP-a, biti suzdržan u smislu donošenja ovoga dokumenta. Strategija i Akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske trebao bi biti temeljni dokument zaštite prirode. Podsjećam, njegovu izradu zahtjeva Zakon o zaštiti prirode člankom 151. Konvencije o biološkoj raznolikosti člankom 6., te naravno Europska unija kroz nacionalni program za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a ovaj je dokument izražen na temelju izvješća o stanju prirode i zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Već na prvi pogled nemoguće je ne primijetiti da je sadržaj ovog dokumenta gotovo jednak onom izvješća. Razlika je u tome što su Strategijom obuhvaćena i područja georaznolikosti, energetike i rudarstva, što u svakom slučaju zaslužuje pohvalu, te se doduše vrlo kratko ističe važnost monitoringa i vrednovanja. Za razliku od izvješća strategijom nisu obuhvaćena područja sakupljanja gljiva, biljaka i životinja. Svako područje strategije obrađeno je na jednak način, opisom trenutnog stanja što je uglavnom preuzeto iz izvješća, te navođenje strateškog cilja, strateških smjernica i akcijskih planova. Ono što brine je malodušnost ili nažalost realističnost autora strategije koji sami navode kako je vrlo malo vjerojatno provođenje svih navedenih akcijskih planova. Osim te primjedbe na neoptimističnost strategije u Klubu SDP-a smatramo kako je bilo nužno na području ekološke mreže Republike Hrvatske i mreže Natura 2000. među akcijske planove navesti i dovršenje prijedloga smaragne mreže za Hrvatsku a što uopće nije spomenuto u ovom dokumentu. Osim toga, potrebno je navesti Plan donošenja Uredbe o međunarodno ekološkim važnim područjima a o čemu također ovaj dokument ništa ne govori. Na području divljih svojti nužno je istaknuti potrebu aktivnog uključivanja lokalnog stanovništva u problematiku zaštite prirode kao i nastavak uspostavljanja nacionalnog sustava monitoringa biološke raznolikosti. Na području domaćih svojti nužno je zahtijevati održavanje i razvoj Hrvatske banke biljnih gena te osnivanje iste za zaštićene autohtone pasmine, potaknuti uključivanje udomaćenih svojti u turističku ponudu nacionalnih parkova i parkova prirode te obnoviti rad povjerenstva za izvorne pasmine uz koordinaciju nadležnih institucija. Što se inozemnih vrste tiče potrebno je zatražiti osnivanje tehnički savjetodavne radne skupine, na temu invazivnih alohtonih vrsta te zakonski urediti postupanje sa balansnim vodama s brodova. Smatramo kako je na području šumarstva nužno među akcijske planove uključiti potrebnu žurnog razminiravanja, ekološke mreže i mreže Natura 2000. Što se tiče lovstva nužno je predvidjeti učinkovite mehanizme za rješavanje problema krivolova a što se ne pojavljuje u akcijskim planovima. Također smatramo da je nužno u području morskog ribolova, nužno predvidjeti mjere zaštite mrjestilišta te smanjiti izlov ribe. U području turizma uz pohvale za nekoliko akcijskih planova vezanih uz eko turizam smatramo kako je nužno razviti standarde zaštite okoliša u području gospodarenja otpadom i otpadnim vodama kako bi se zaustavilo masovno zagađivanje prirode

te za kratkoročne akcijske planove predvidjeti drugačiji oblik vrednovanja čime bi se povećao pritisak na provođenje tih akcijskih planova ali na kvalitetu provođenja istih. Također u strategiji se nigdje ne spominje pitanje ilegalnog odlaganja otrova u prirodu. Ovo je doista veliki problem koji bi morao biti morao biti obuhvaćen ovom strategijom, radi se o praksi koju prakticiraju lovci, poljoprivrednici i drugi a opasnost sa smrtnim posljedicama prijeti i čovjeku u smislu šetača, djece, turista, izletnika i slično. Otrov ostavljen na tlu u prirodi u vidu zatrovanih meka, nekontrolirano ulazi u lanac prehrane i tako toksično djeluje na tlo i njegov okoliš, mikroflore i mikrofaune, ubija divljač koja se hrani mesom, ptice koje su na vrhu prehrambenog lanca, kao što su grabljivice, strvinari itd., te ubija i domaće životinje, pse, mačke i Uginule otrovane životinje izvor su daljnjeg prenošenja i širenja otrova drugim životinjama koje ih nađu i kojima su izvor hrane. Ono što čudi je sljedeće, iako je zbog ovog problema osnovano povjerenstvo u Ministarstvu kulture u Uredu za zaštitu prirode članovi toga povjerenstva nisu smatrali da je potrebno ovaj problem uvrstiti u strategiju baš kao što ilegalno odlaganje otrova u prirodi nije spomenuto ni u izvješću. Ukoliko usporedimo strategiju iz 1999. godine s izvještajem razvidno je da većina zamišljenog nije ispunjena. Ispunjeno je nažalost samo ono što je zahtijevalo minimalne financijske investicije te …/Govornica se ne razumije./… prijedlozi čije donošenje nije ništa koštalo. Akcijski planovi koji su ispunjeni uglavnom su oni koje guraju određeni lobiji poput šumarskog i lovačkog. Primjerice akcijski plan upravljanja velikim zvjerima bio je interesantan lovačkom lobiju pa je u tom smislu i donesen. Glavni razlog zbog kojeg ćemo biti suzdržani prema ovom dokumentu jest pitanje koja je svrha strategije kada ne postoje nikakve garancije a vidljivo je niti politička volja za njenu provedbu. Naime, ukoliko Vlada Republike Hrvatske koja uostalom i predlaže ovaj dokument ne stane čvrsto iza njega, bez fige u džepu čitav trud oko izrade ove strategije neće imati nikakvoga smisla. Podsjećam od ukupno 315 akcijskih planova utvrđenih prethodnom strategijom nije ih provedeno 147. Djelomično je provedeno 150 dok je uspješno provedeno mizernih 18 planova. Nije provedeno jer nije bilo ni dovoljno ljudi ni dovoljno sredstava. Već sada možemo biti sigurni u to da većina akcijskih planova iz ove strategije neće biti realizirana a jedan od razloga jest i taj što su, što oni nisu dovoljno specificirani. Primjerice na nekim mjestima akcijski planovi su na istoj razini kao i strateške smjernice. Pa tako u poglavlju 3.1.1.1. piše: Izraditi temeljne dokumente upravljanja zaštićenim područjima. U 3.1.1.5.: Unaprijediti sustav upravljanja zaštićenim područjima. U 3.1.1.1.1.: Izraditi i donijeti planove upravljanja za nacionalne parkove i parkove prirode kojih još nemaju. U 3.1.1.2.1.: Dovršiti započetu reviziju postojećih zaštićenih područja. Prva dva su strateške smjernice, a zadnja dva su akcijski planovi da to ne piše izrijekom nitko ne bi znao što je smjernica a što plan. Osim toga brine to što je prethodna strategija zamišljena za rok od 5 godina a izvješće o njenoj provedbi odnosi se na razdoblje od 2000.

o biološkoj raznolikosti te njenoj zaštiti o očuvanju te ulogu udruga civilnog društva u ovome području. Osim povećanja uloge nevladinih organizacija u obrazovanju za zaštitu bioraznolikosti nužno je i poticati razvoj interdisciplinarnih, dodiplomskih i postdiplomskih studija vezanih uz očuvanje bioraznolikosti, upravljanja i novih tehnologija. Naglašavamo i kako u oba dokumenta a posebice u strategiji nije posvećena gotovo nikakva pozornost problemu osiromašenja biološke raznolikosti podmorja izuzev usputnog spominjanja problema invazivnih algi, caulerpe taksipholi i caulerpe racimose. Problem onečišćenja podmorja krutim nerazgradivim ili teško razgradivim materijalima nije uopće spominjan baš kao ni kemijske supstance koje se izlijevaju u more s brodova nautičara, kruzera i ostalih. Problem invazvinih algi sa stajališta zaštite i uklanjanja, sprečavanja širenja na druga veća područja u prvom su redu nedostatna financijska potpora od strane države. Naime ukoliko se za zbrinjavanje otpada i sanaciju crnih točaka na kopnu izdvajaju milijunska sredstva nije logično da se o podmorju uopće ne razmišlja. Nažalost država često financira projekte koji su izuzetno suspektni u smislu ne samo koristi takvog projekta, njegove stvarne realizacije a što znači da je suspektno i način financiranja Na kraju iako u Klubu SDP-a smatramo kako treba pozdraviti donošenje strategije nažalost s dvije godine zakašnjenja ipak naglašavamo kako nije prihvatljivo da se ovakav dokument donosi deklarativno bez stvarne želje da se strategija realizira te kako su pojedina područja u ovom dokumentu mogla biti ipak znatno kvalitetnije obrađena. U tom smislu Klub SDP-a bit će suzdržan prilikom glasanja o ovom dokumentu. Sada što se tiče izvješća na samom početku želim reći da će Klub SDP-a podržati donošenje ovog dokumenta. Izvješće o stanju prirode i zaštite prirode u Republici Hrvatskoj dokument je koji analizira i vrednuje akcijske planove, nacionalne strategije zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti koja je donesena 1999. godine te utvrđuje strateške smjernice za reviziju navedene strategije. Prema tim smjernicama osmišljena je nova tj. revidirana kako kažu strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Ono što smatramo pozitivnom stranom ovog izvješća jest to što je ono realno odnosno na sustav zaštite prirode, biološke i krajobrazne raznolikosti u Hrvatskoj ne gleda kroz ružičaste naočale i priznaje grijeh državnih struktura koje su uložile iznimno malo napora u realizaciju prethodno predviđenih akcijskih planova. Izvješće je podijeljeno na 4 djela: 1. biološka i krajobrazna raznolikost, 2. prirodna dobra i zahvati u prirodu, 3. zakonodavstvo, institucije i financije te 4. društveni apsekt. U načelu ono zaslužuje pozitivnu ocjenu međutim nije se smjelo dogoditi da izvješće koje predstavlja dokument na kojem se temelji izrada uopće ne spominje georaznolikost, energetiku kao ni rudarstvo iako spominje pojedina područja koja se nisu našla u prethodnoj strategiji. Treba istaknuti kako je izvješće moralo žustrije zahtijevati pojačan rad na suradnji između nadležnih resora većine područja jer to je očigledno iznimno značajan problem. U tom bih smislu ponovno podsjetila na apsurdnost razdvajanja resora zaštite okoliša od resora zaštite prirode kao i na neprihvatljiv sukob interesa u ministarstvu koji u isto vrijeme skrbi o zaštiti okoliša i prostora te potiče graditeljstvo, nažalost najčešeće u obliku betonizacije unutrašnje Hrvatske i apartmanizacije obalnog područja. Sukladno izvješću čini se kako stanje biološke raznolikosti u Hrvatskoj u većini slučajeva jest dobro odnosno da smo svim našim glupostima i neekološkim projektima usprkos uspjeli očuvati biološku i krajobraznu raznolikost međutim to nipošto nije zasluga vrednovane strategije ili nekog drugog zakona već uglavnom zaslugom za sada ne toliko visoke razine eksploatacije prirode a što ukoliko kompariramo sa razvijenim zemljama. Drugim riječima nameće se zaključak kako je slab gospodarski i industrijski razvoj Hrvatske glavni razlog očuvane biološke i krajobrazne raznolikosti. U izvješću su obrađena sljedeća područja: krajobrazi, staništa divlje svojte, invazivne svojte, udomaćene zavičajne svojte, zaštićena područja, ekološki značajna područja, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, šumarstvo, lovstvo, slatkovodno ribarstvo, morsko ribarstvo, sakupljanje gljiva, biljaka i životinja, turizam, promet, GMO, zakonodavni okvir, institucionalni okvir, financiranje zaštite prirode, obrazovanje i informiranje javnosti, sudjelovanje javnosti u odlučivanju. Kao što sam već spomenula ocjene provedbe strategije svode se uglavnom na sljedeće riječi: nije provedeno, djelomično je provedeno ili mali dio plana je proveden. Najmanje je napravljeno na provođenju akcijskih plana na području divljih svojti. A najviše je napravljeno na planu zakonodavstva čime se ne treba posebno hvaliti jer je provođenje donesenih zakona doista na vrlo niskoj razini. Iako je izvještaj realan i uglavnom korektan u opsegu u kojem je napisan ipak je nemoguće ne primijetiti da su neka područja detaljnije obrađena. Primjerice pored poglavlja 1. pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti, poglavlja 2. korištenje prirodnih dobara i zahvati u prirodu logično bi bilo da postoji poglavlje 3. zaštita prirodnih dobara ili biološki krajobrazne raznolikosti sa strukturom 1. stanje uzročnika narušavanja prirode u Hrvatskoj, 2. aktivnosti na zaštiti prirode u razdoblju od 2000. 3. ocjena provedbene strategije i 4. smjernice za iduće razdoblje. Navedenom dopunom ovo izvješće bi pružilo dokaz o učinjenoj zaštiti prirode ali bi dalo i smjernice u zaštiti za iduće razdoblje. Uostalom naslov izvješća sugerira da se obradi odnosno obuhvati ne samo stanje i korištenje prirode nego i zaštita prirode. Isto tako postavlja se pitanje kako da se valorizira i cijeni opravdanost svega onoga što je izloženo u postojećem trećem poglavlju izvješća pogotovo pod točkom 3.3. financiranje zaštite prirode ukoliko izvješću nedostaje pregled dimenzije i značaj onih najbitnijih ili urgentnih pojava koje se moraju ograničavati, usmjeravati i iskorijeniti i sličnim aktivnostima aktivnostima zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske na svim razinama upravljanja uključujući tu i pregled učinjenog na zaštiti ali i smjernicama zaštite u budućnosti. bi upravo takav dopunjen sadržaj izvješća upućivao i na stalno isticanu nezadovoljavajuću povezanost, koordiniranost i nedovoljnu stručnu osposobljenost, organiziranih svih resora uprave a tu mislim na prostorno planiranje, zaštitu prirode i kulture, ali i sektora koji su obuhvaćeni stranicom 14 predmetne strategije. I da zaključim iz izvješća je vidljiva nelogičnost resorske podjele koja se odražava i na dokumente poput ovog izvješća ali i strategije gdje se ocjene i politike kroje po kroju resora a ne merituma stvari koje bi ti dokumenti trebali obrađivati. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će dva uvažena zastupnika. Prvo uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HDZ-a prihvatit će predloženu Strategiju i akcijski plan biološke krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske. Naime, Strategija i akcijski plan zaštite biološke krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske je temeljni dokument zaštite prirode koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti, te načine njezina provođenja u skladu sa ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem Republike Hrvatske. Obaveza izrade strategije propisana je člankom 151. Zakona o zaštiti prirode. Strategiju donosi Hrvatski sabor, a izrađuje je Ministarstvo kulture na osnovi izvješća o stanju prirode i zaštite prirode koju priprema Državni zavod za zaštitu prirode. Međunarodna obaveza izrade strategije proizlazi iz članka 6. Konvencije o biološkoj raznolikosti koje je Republika Hrvatska punopravna stranka od '96. godine. Temeljem obaveze iz Konvencije Vijeća Europe iz '95. godine donijela su i Europsku strategiju zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti koja je rezultat konvencije proširila na krajobraze. Slijedom navedenog Republika Hrvatska je 1999. godine donijela Nacionalnu strategiju i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti kojom se po prvi puta sustavno zacrtala i cjelovito planirala djelatnost zaštite prirode, odnosno očuvanje cjelokupne biološke i krajobrazne raznolikosti. Sukladno članku 152. Zakona o zaštiti prirode svakih 5 godina provodi se analiza ciljeva i smjernica utvrđenih strategijom kao i analiza provedbe akcijskih planova, te se po potrebi obavlja revizija strategije. U skladu sa tom zakonskom mogućnošću Ministarstvo kulture pristupilo je izradi nove strategije koju imamo ovdje pred nama. U svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obaveza je izrade strategije predviđene Nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u trećem kvartalu ove godine. U razdoblju 2000. do 2008. godine u području zaštite prirode u Republici Hrvatskoj dogodile su se značajne promjene koje su u velikoj mjeri rezultat smjernica i akcijskih planova predviđenim strategijom iz 1999. godine. izvještajnom razdoblju najznačajniju prekretnicu za razvoj sustava zaštite prirode označile su aktivnosti povezane s pripremama Republike Hrvatske za pristup Europskoj uniji osobito nakon zaprimanja pozitivnog službenog mišljenja o hrvatskoj kandidaturi Europske 2004. godine u kojem su dane smjernice za daljnji razvoj sektora zaštite prirode u Hrvatskoj kako bi se zadovoljili standardi Europske unije. Od postignuća u periodu od 2000. do 2008. godine treba izdvojiti institucionalno jačanje na državnoj i županijskoj lokalnoj razini, administrativno jačanje na svim razinama, pristupanje svim međunarodnim sporazumima i zaštite prirode, uspostava nacionalnog i zakonodavnog okvira u području zaštite prirode i upotrebe genetski modificiranih organizama, proglašavanje novih zaštićenih područja 33 nova područja, usvajanje planova upravljanja za 4 nacionalna parka i jedan park prirode, proglašavanje ekološke mreže Hrvatske, provođenje postupka ocjene prihvatljivosti planova, projekata i zahvata na područjima ekološke mreže, uspostavu sustavnog procesa inventarizacije sastavnice biološke raznolikosti, izradu karte staništa, te uspješno provođenje velikog niza međunarodnih projekata financiranja i raznih fondova uključujući i europske fondove. Analizom postojećeg stanja, te razloga ugroženosti i problema zaštite biološke krajobrazne raznolikosti u Hrvatskoj, te napretka postignutog u odnosu na Strategiju iz 1999. utvrđeno je da Hrvatska i nadalje ima veliko bogatstvo i raznolikost, te visoki stupanj vrijednosti i očuvanosti biološke krajobrazne raznolikosti posebno u okvirima zapadne, srednje Europe. Međutim, i nadalje je prisutan trend gubitka biološke i krajobrazne raznolikosti uzrokovan globalno prepoznatim uzrocima poput prekomjernog iskorištavanja prirodnih dobara, izgradnje infrastrukture, poljoprivredne djelatnosti. Pri tome mislim na melioraciju, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta ili zapuštanje travnjačkih površina, unosa stranih vrsta u ekološke sustave, onečišćenje okoliša, urbanizacija prostora i globalnih klimatskih promjena. Sumarno analiza stanja ukazuje na to da Republika Hrvatska uspijeva pratiti europsko zakonodavstvo i praksu u sektoru zaštite prirode. No, dodatne napore treba usmjeriti na provedbu akcijskih planova, a nužno je dodatno poraditi na jačanju institucionalnog okvira, te izdvajanja značajnih sredstava za zaštitu prirode i državnih i i županijskih proračuna. Imajući u vidu velike promjene u koncepciji zaštite prirode, te uspostavu novog zakonodavnog i institucionalnog okvira kao posljedicu pristupanja i međunarodnim konvencijama i sporazumima iz područja zaštite prirode, te procesa pridruživanja strateški ciljevi i smjernice sagledani su na sasvim novoj osnovi. Obzirom da Strategijom iz '99. nije obuhvaćena problematika georaznolikosti koja je sastavni dio Zakona o zaštiti prirode, te je sada učinjena, te novi dokument sadrži poglede zaštita georaznolikosti. Prioriteti u narednom petogodišnjem razdoblju čvrsto su vezani uz proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u zaštiti prirode to se odnosi na potpuno usklađivanje zakonodavstva uključujući i uspostavljanje provedbenih mehanizama, efikasnog nadzora, te osobno osobito na doprinosu Republike Hrvatske ekološkoj mreži Europske unije NATURA 2000. S ciljem analize provedenih dosadašnjih strategija, te određivanja strateških ciljeva, smjernica i prioriteta, akcijskih planova odlukom ministra kulture iz srpnja 2006. imenuju se članovi od 10 radnih skupina. U radne skupine se imenuju predstavnici nadležnih tijela državne uprave, stručnih institucija, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, inspekcijskih službi, znanstvenih institucija, gospodarskog sektora, te nevladinih udruga. Iz izvješća o stanju prirode na kojem se temelji ova strategija obuhvaća pregled stanja do kraja 2007. godine. Strategija zaključno sagledava stanje do kraja lipnja 2008. godine čime su obuhvaćene promjene u institucionalnom, zakonodavnom i provedbenom okviru zaštite prirode koje su se dogodile proglašenjem ekološke mreže Republike Hrvatske kao i donošenje velikog broja novih propisa do sredine 2008. godine. Zbog svega gore navedenog klub HDZ-a prihvatit će navedenu strategiju. Hvala lijepo. I sad je nastavak u ime kluba HDZ-a drugi dio, uvaženi zastupnik Anton Mance. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću se osvrnuti na ovaj drugi dio ovih spojenih točaka 13. i 14. Dakle, Izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2000. do 2007. godine. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti iz '99. godine temeljni je dokument zaštite prirode. Za potrebe izrade te strategije izrađena je stručna podloga u kojoj se prvi put objavljuju podaci o stanju biološke i krajobrazne raznolikosti i njihovoj zaštiti u Republici Hrvatskoj. Ovo izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj iz 2008. godine izrađeno na temelju članka 153. Zakona o zaštiti prirode iz 2005. godine i osnova je za izradu nacionalne strategije i akcijskog plana. Izvješće sadržava nove podatke i prijedlog aktivnosti vezanih za zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti za period od 1. siječnja 2000. do 31. prosinca 2007. godine sa smjernicama za iduće razdoblje. U izradi prijedloga izvješća sudjelovalo je, kao što smo i čuli od državnog tajnika 45 stručnjaka iz Državnog zavoda za zaštitu prirode, pa mogu reći da je pred nam danas zaista jedno kvalitetno izvješće. obuhvaća 4 poglavlja. Prvo je pregled stanja biološke i kajobrazne raznolikosti, zatim korištenje prirodnih dobara i zahvati u prirodu, zatim zakonodavni i institucionalni okvir i financiranje zaštite prirode i četvrto društveni aspekt zaštite prirode. Prvo poglavlje obuhvaća krajobraze staništa, divlje svojte, inozemne svojte, udomaćene zavičajne svojte, zaštićena područja, ekološki značajna područja. Kakvo je stanje krajobraza u Hrvatskoj? Zaštita krajobraznih vrijednosti jedan je od temelja ukupnog vrednovanja prostora. Spoznaja o vrijednosti krajobraza ozbiljnije se pojavila nakon sve veće ugroženosti čovjekova okoliša, odnosno krajobraza kao njegovog dijela. Zaštita krajobraza provodi se godinama, ali je bila svedena samo na normativne mjere, a štitila su se samo posebno zaštićena i evidentirana područja i kulturne baštine. vrednovanje i očuvanje krajobraza na čitavom teritoriju Hrvatske kao urbanih, periurbanih, tako i ruralnih i prirodnih krajobraza. Za očuvanje krajobraza bitno je prostorno planiranje, zaštita prirode i kulture. Svaki resor sve više pažnje posvećuje krajobrazu te ga nastoji ugraditi u zakonodavstvo. Te napore otežava nedostatak i nedovoljna zastupljenost stručnjaka za to područje. Najvažniji pomak za krajobraze učinjen je u stvaranja zakonodavnog okvira time što je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala Europsku konvenciju o krajobrazima, Firenza 2000. koja je stupila na snagu 1. ožujka 2004. godine. Odredbe konvencije o krajobrazima ugrađene su i u novi Zakon o zaštiti prirode iz 2003., odnosno 2005. godine. Tako se u definiciji zaštite prirode navodi da je čine ukupne biološke i krajobrazne raznolikosti. Krajobrazne osnove Hrvatske koje je izradilo Ministarstvo prostornog uređenja iz '99. temelj su za daljnju raspravu. Iz izvješća su vidljive aktivnosti od 2000. do 2007. sa najvažnijim dokumentima, odnosno zakonima kao što su 2003. i 2005. godina. Zakon o zaštiti prirode kojima se štite krajobrazi 2004. godine ratificirana je Europska konvencija o krajobrazima, skupovi i radionice te regionalne izrađene studije, pa na primjer u Istri Limski kanal. U ocjeni provedbe nacionalne strategije i akcijskog plana, od 5 planova prevedena su 2 i to krajobrazna osnova i ugrađivanje odredbi o zaštiti krajobraza u propise. smjernica najvažnije će biti izraditi krajobraznu osnovu i zakonsku provedbu. Staništa u Hrvatskoj prvi su puta klasificirana i kartirana. Prema karti iz 2004. godine najrasprostrenija staništa su šumska i travnjaci. Degradacija i gubitak staništa najvažniji su dio i uzrok ugroženosti biološke raznolikosti. Među takvim antropogenim aktivnostima koje ugrožavaju staništa spadaju izgradnja hidroelektrana i stvaranje brana akumulacijskih jezera. Među najugroženija staništa spadaju riječni šljunci, pijesci, muljevi, vodotoci u kršu sa sedrenim barijerama. U svom sedmogodišnjem razdoblju najveći je pomak napravljen u području zakonodavstva, što se odražava u provedbi svih poglavlja u ovom izvješću. Usvajanjem Zakona o zaštiti prirode stvoreni su temelji za aktivnu zaštitu krajobraza, a i nedavno usvojeni Zakon o zaštiti prirode koji je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije, također je novi pomak u zaštiti krajobraza. Staništa su klasificirana i kartirana. Divlje svojte djelomično su inventarizirane. Poznato je da Republika Hrvatska ima 38 tisuća divljih svojti. Posljednjih 5 godina u Republici Hrvatskoj registrirano je 199 novih beskralježnjaka i 205 svojti slatkovodnih beskralježnjaka. Invazivne svojte jedan su od najvećih prepoznatih uzoraka ugroženosti biološke raznolikosti u svijetu. Najveći problem predstavlja širenje stranih i invazivna vrsta algi, te invazivne biljne svojte među kojima je najprostranjenija i najpoznatija ambrozija. U periodu od 7 godina koliko obuhvaća ovo izvješće proglašena su 33 nova zaštićena područja, doneseni su planovi upravljanja, a 4 nacionalna parka i 1 park prirode. Proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske te je uspostavljen sustavni proces inventarizacije sastavnica biološke raznolikosti. Iz izvješća je vidljivo da treba pojačati inspekcijski nadzor, povećati financijske kapacitete javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima županija koja su još uvijek nedostatna da se cijela kompletna zaštita prirode i provedba ekološke mreže realizira. Izvješće obuhvaća stanje u poljoprivredi gdje je uočeno smanjenje poljoprivrednih površina, dakle također obuhvaća se stanje vodnom gospodarstvu, slatkovodnom ribarstvu, morskom ribarstvu, skupljanju gljiva, utjecaj turizma, ali značaj sve većih prihoda od nacionalnih parkova kao što su Plitvička jezera i Krka. Izvješće ukazuje i na potrebu većih ulaganja i osiguravanja sredstava u zaštiti prirode. Promet je posebno poglavlje, ali i također treba naglasiti da je na značaj prometa jer u posljednje vrijeme su izgrađena oko 300 kilometara autocesta, što itekako utječe na prirodu. Zbog toga je za potrebe velikih zvijeri bilo potrebno izgraditi 9 zelenih mostova. Značajna poglavlja u izvješću ukazuju i na genetički modificirane organizme. U institucionalnom jačanju zaštite prirode, znatan napredak ostvaren je osnivanjem Državnog zavoda za zaštitu prirode kao nacionalne, stručne institucije za zaštitu prirode koji je započeo raditi u rujnu 2003. godine. Zaštite prirode financira se iz državnog proračuna u prosjeku 0,07% i dio projekta financira se i iz međunarodnih fondova. Napredak se osjeća i u obrazovanju, informiranju, sudjelovanju javnosti u odlučivanju, ali još uvijek nema sustavnog obrazovanja i informiranja. Republika Hrvatska prati europsko zakonodavstvo, ali još treba provesti akcijske planove i povećati sredstva za zaštitu prirode. Zbog svega navedenog u izvješću, Klub HDZ-a podržati će ovo izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika HSS-a podržati će Izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj i strategiju i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne i krajobrazne raznolikosti. Ocjenjujemo da su ovi dokumenti jedan i drugi korektno i realno izrađeni i mislimo da je dobro i da treba pohvaliti Ministarstvo kulture što je analizom izvješća o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj objektivno istaknulo koliko je doista bilo planirano akcijskih planova i zadataka, a koliko ih je realizirano. Naravno da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni onim što je učinjeno jer uvijek se može bolje. Pokazatelji izvješća govore da je 50% planova realizirano, ali neki su realizirani djelomično. Razlog tome svakako može biti i strategija koja je bila preambiciozna, no mi smo stajališta da o zaštiti prirode itekako treba biti ambiciozan. Naravno da je najviše napravljeno u području zakonodavstva, zatim na procjeni ugroženih vrsta izdavane su crvene knjige, no što se konkretne zaštite tiče, ona je napravljena sveobuhvatno samo za velike zvijeri risa, vuka i medvjeda. Čini nam se ipak da su najgore prošli krajobrazi, da za njih nije dovoljno učinjeno, osim što je ratificirana EU konvencija o krajobrazima. Nas zabrinjava posebno ono što se ističe u izvješću, a to je trend smanjenja proizvodnje na šaranskim ribnjacima koji su alternativno stanište ugroženim pticama močvaricama, a naročito nas brine gubitak poljoprivrednih površina kako to detektira izvješće. Na žalost veliki dio tih poljoprivrednih površina obrasle su amorfom, šikarom, ali neke od njih su postale i građevinsko zemljište koje je na žalost za poljoprivredu zauvijek izgubljeno. Problematizirati se u ovom izvješću i prekomjeran izlov ribe u Jadranu. Mi smo stajališta da tome bitno doprinose i naši susjedi Talijani, a da se problem mogao riješiti time da je ZERP ostao na snazi a ne da ga se suspendiralo, no to je sigurno predmet neke druge rasprave. Nije proveden Akcijski plan za vodno gospodarstvo, a to je područje izuzetno važno posebno i stoga što se i dalje nastavlja eksploatacija šljunka iz riječnih korita, a u novoj strategiji akcijski plan predviđa samo sprječavanje prekomjernog i neopravdanog vađenja nanosa iz riječnih iz riječnih korita, osobito sprudova a ne potpuno suzbijanje. Činjenica je da u pojedinim situacijama i krajevima posebno kada govorimo o graničnim rijekama, aktivnosti nadležnih službi nisu dovoljno hitre, nisu dovoljno koordinirane i zbog toga nam se ponekad događa situacija da po onoj narodnoj "kasno Marko na Kosovo stiže" odnosno da naši susjedi ili oni kojima taj šljunak iz nekog razloga treba, izvade ga ilegalno i prođu nekažnjeno. Takve situacije ne bi se smjele događati, naravno nije tu Ministarstvo kulture jedino zaduženo, postoje nadležne službe različitih resora koje moraju povesti brigu da se reagira na vrijeme. Također u ovom izvješću problematizira se utjecaj različitih energetskih objekata na zaštitu prirode. Naravno da posebno treba istaknuti problem koji je nastao izgradnjom hidroelektrane Lešće, jer ona zasigurno ima utjecaj na krški kanjon, a isto tako predviđeno hidroenergetsko korištenje rijeke Krke imati će negativan utjecaj na Nacionalni park Krka. Ostaje problem zbrinjavanja otpadnih voda jer za sada je svega 40% sustava priključeno na javnu odvodnju. U izvješću je istaknuto da posebnu zabrinutost treba posvetiti krivolovu. Krivolov na ptice močvarice je također izražen posebno u području Neretve, naravno da smo suočeni i sa krivolovcima koji dolaze iz drugih zemalja i tu moramo posebno pohvaliti inspekciju zaštitu prirode posebno u onom slavonskom dijelu koja doista intenzivno i promptno radi na otkrivanju Mi smatramo da velik problem predstavlja i ubijanje velikih zvijeri i da one strogo zaštićene vrste poput vuka i risa možda nisu našle dovoljnu zaštitu zaštitu od svih resora koji bi trebali brinuti o njima. Jer razumijemo zabrinutost poljoprivrednika i onih koji su suočeni sa štetama koje im te velike zvijeri ali isto tako predlažemo da se uz veterinarski institut i Ministarstvo kulture uključe i naši fakulteti, da se pokuša označiti te divlje i da ih se na neki način stavi u funkciju eko turizma. Dakle da postoje praćenja koja bi bila adekvatna, a da znamo kuda se te divlje zvijeri kreću, ne da završavaju u dvorištima ljudi kao što je to danas slučaj i rade im štetu, već da ih pokušamo kroz to praćenje usmjeriti na područja koja bi bila zanimljiva i turistima, jer smo svjedoci da mnoge europske zemlje te divlje vrste više nemaju na svom području. Također u strategiji sa akcijskim planom izrijekom ne spominje ono što bi trebalo učiniti konkretno na suradnji lovne inspekcije, inspekcije zaštite prirode osim stručnih seminara i usavršavanja, no bilo bi svakako preporučljivo da te dvije inspekcije bolje koordiniraju svoje aktivnosti. Kod invazivnih vrsta evidentan je problem alohtone divljači. To posebno brine naše otočane na Krku, Cresu i Rabu jer su se primjerice divlje svinje toliko udomaćile i dobro snašle da već znaju sustav kako preplivati s jedne strane obale na drugu obalu, a ništa manji problem divlje svinje ne predstavljaju niti na kontinentu. Isto tako problem kontinenta zasigurno je koja izaziva alergije. Svjedoci smo da mnoge lokalne vlasti pokušavaju kroz koordinirane akcije suzbiti ambroziju, ali to ide izuzetno teško. Naravno da mi u HSS-u pozdravljamo izgradnju infrastrukture posebno kada je riječ o prometnicama, no zasigurno da u tim projektima treba voditi računa i o zaštiti prirode. nadležne službe koje su doista uložile napore da se na novim prometnicama počnu graditi zeleni mostovi i tako se omogući divljači nesmetano kretanje. Problem koji se uočava kroz ovo izvješće, a koji dugoročno može postati problem ako ga na vrijeme ne riješimo, je pitanje inventarizacije zbog toga što je do sada popisano samo 38 tisuća vrsta, a procjenjuje se da ih u Hrvatskoj ima čak 100 Također smatramo da su dvije stvari ključne i za izvješće i za strategiju, a to su novac i ljudi, bez toga nema provedbe ni jednog ni drugog dokumenta. Financijsko ulaganje u zaštitu prirode u 2006. bilo je svega 0,97% državnog proračuna. Isto tako bilo je i u 2007. godini. Mislimo, a to smo istakli i na matičnom Odboru za zaštitu okoliša, da ipak treba više novca uložiti u zaštitu prirode. Ne samo zaštitu prirode smatrati troškom zbog toga što ukoliko se zaštita prirode promatra iz aspekta društvene dobiti onda sigurno se može zaključiti da je ta društvena dobit višestruko korisna. Sve više se u zadnje vrijeme govori o ekonomskom pristupu prirodi i prije nekoliko godina izračunata je godišnja vrijednost usluga koja nam pruža a ona iznosi 33 bilijuna dolara što je dvostruko veći iznos BDP-a Na žalost treba upozoriti i na činjenice koje su, do kojih je dovelo ljudsko djelovanje, a to je da je posljednjih 300 godina nestalo 40% svjetskih šuma od čega u 50 zemalja potpuno. Da je od 1990. godine do danas izgubljeno 50% močvarnih područja, 35% priobalnih prašuma, 30% koraljnih grebena, a upravo su ovi eko sustavi najbogatiji biljnim i životinjskim vrstama. Ljudsko djelovanje na životne oblike istrebljuje brzinom i do tisuću puta većom nego što bi to bio slučaj prirodnom evolucijom. Zbog toga je trećina vodozemaca, osmina ptica i četvrtina sisavaca ugrožena, a 60% usluga koje nam pruža priroda već je na žalost izgubljeno. Nestanak biološke raznolikosti za ljudsku vrstu znači nestanak i svih onih usluga koje priroda pruža, od hrane i pitke vode, preko kontroliranja zaraznih bolesti, lijekova i zaštite od elementarnih nepogoda. A upravo su te usluge koncept koji će se u kasnijoj analizi ispostaviti problematičnim, temelj na kojem počiva općeprihvaćeni tržišni pristup održivom razvoju i očuvanju bioraznolikosti. treba istaknuti još jedan problem, a to je slaba ekipiranost u novcu i ljudstvu županijskih javnih ustanova koje su uglavnom sada u svim županijama uspostavljene, koje čine velike napore da bi doprinijele zaštiti prirode, ali im treba pomoći i sa državne razine, jer one ne mogu biti samo briga županija zbog toga što će te županijske javne ustanove morati brinuti o Ekološkoj mreži Hrvatske koja je proglašena uredbom u listopadu 2007., a ona obuhvaća 47% kopnenog i 39% morskog teritorija što je doista velika površina Hrvatske. U strategiji, smatramo u HSS-u, bi trebalo voditi računa o jasnim i konkretnim rokovima čisto iz razloga da se ne dogodi ono što je bio slučaj sa prethodnom strategijom, odnosno da se ne dogodi da pojedini akcijski planovi ne budu provedeni ili da ih se provede samo djelomično. Smatramo da je izvrsno to što su u izvješću analizirana analizirana područja koja nisu bila predviđena akcijskim planovima, ali su izuzetno važna za zaštitu prirode kao što je Ekološka mreže invazivne vrste promet. Također procjenjujemo da je značajan pomak ostvaren u zakonskom reguliranju GMO problematike. Iako taj proces nije dovršen, ja još jednom podsjećam na zaključke Hrvatskog sabora koji se odnose na zabranu sjetve genetski modificiranih organizama pa i u pokusne svrhe. U strategiji su dodana također neka nova područja georaznolikost, energetika, kao što se govori o utjecaju vjetroelektrana na bioraznolikost, što dosad nije razmatrano. A ovdje želim sa ove govornice pozvati cjelokupnu javnost da se uključi u javnu raspravu o Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske koja je trenutačno dostupna svima, da unesu svoje primjedbe i podrži koncept korištenja obnovljivih izvora energije jer zasigurno da pojačani koncept korištenja obnovljivih izvora energije doprinosi i očuvanju zaštite prirode. Za ugrožene udomaćene zavičajne svojte planira se osnivanje banke gena. Mislimo da je to izuzetno važno, jer je Hrvatska postavši strankom Konvencije o zaštiti biološke krajobrazne raznolikosti, obavezala se sustavno skrbiti o sveukupnoj raznolikosti života pa tako i autohtonih pasmina. U interakciji između čovjeka i autohtonih pasmina nastao je krajobraz kakvog ga danas imamo te je opstanak tih životinja također vezan uz ruralni prostor odnosno uz njegov razvoj. Druge su zemlje već prepoznale velik potencijal svojih izvornih pasmina te njima i na proizvodima dobivenim od njih, obogaćuju svoju turističku ponudu i na taj način ujedno čuvaju tradiciju i kulturu svog naroda. Zbog toga mi u HSS-u inzistiramo da se banka gena što prije uspostavi. Naravno da podržavamo i to što ova strategija posebnu pažnju posvećuje ekoturizmu kao idealnom okviru za razvoj turizma. Hrvatska ima veliku šansu upravo u tom segmentu zbog svog izvrsnog geografskog položaja, povoljnih klimatskih prilika te očuvane biološke krajobrazne raznolikosti. Taj potencijal ne treba olako shvatiti, treba ga iskoristiti iskoristiti kao prepoznatljiv segment turističke ponude. Ne samo ako gledamo destinacije već i hranu koja je proizvedena na tom području. Mi u HSS-u se zalažemo da upravo takva hrana nađe plasman u hrvatskom turizmu, u nekoliko hotela na hrvatskoj obali. Vjerujemo da rezultat neće izostati. Također se zalažemo da se što prije donesu prostorni planovi zaštićenih područja, jer je život u nekim zaštićenim područjima zbog nedostatka prostornih planova postao doista otežan zbog toga što nedostatak prostornih planova utječe na nedostatak planova upravljanja a to ometa lokalno stanovništvo u njihovim dnevnim aktivnostima. Još želim reći samo nekoliko rečenica vezano uz novčane poticaje za gospodarenje u zaštićenim područjima koje bi trebalo uložiti u mjere očuvanja biološke krajobrazne raznolikosti. U drugim zemljama ljude koji žive na ruralnom području, koji žive u zaštićenom području, upravo zbog tih otežanih otežanih uvjeta života i ograničenja koja oni neminovno imaju temeljem zakona, te ljude se i financijski pomaže. Nema razloga da to tako ne bude i u Hrvatskoj, jer to su čuvari našeg hrvatskog prostora. Zbog toga im treba izreći jedno posebno hvala, izraziti im poštovanje jer su sačuvali tradiciju i identitet hrvatskog naroda. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će oba ova dokumenta. Hvala lijepo. I u ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Molio bih zastupnike, ovo je plenarna sjednica. Nisu kružoci pa da malo slušamo. Izvolite. Štovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U Izvješću o stanju zaštite prirode u Republici Hrvatskoj iskazano je čitav niz podataka o glavnim sastavnicama biološke i krajobrazne raznolikosti naše zemlje iz kojih je vidljivo da je situacija u većem dijelu zadovoljavajuća, ali uvidom u Tablicu ocjene provedbe akcijskih planova utvrđenih nacionalnom strategijom i akcijskim planom vidljivo je da je puno tužnih i zabrinutih smajlića dok je ne baš veliki broj nasmiješenih. To jasno govori da je u izvještajnom periodu započeto puno aktivnosti, ali da je pred čimbenicima koji se brinu o prirodi i njezinoj zaštiti još puno nezavršenih, a uglavnom važnih aktivnosti. Gledajući ova dokumenta, a činjenica je što je i naglašeno u samom tekstu, da ih je nemoguće gledati odvojeno pošto je strategija izrađena na temelju Izvješća o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj vidljivo da je ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju uvjetovan jasno definiranim i i odrađenim aktivnostima i dokumentima iz ovog područja koji će posebnu pažnju posvetiti upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima i pravovremenim potezima. Hrvatska je zasigurno jedna od bogatijih zemalja u Europi po biološkim i krajobraznim vrijednostima, ali je također svima jasno da se još nismo kao društvo jasno i nedvosmisleno odredili prema čvrstoj zaštiti naših prirodnih vrijednosti. Iz izvješća je vidljivo da je pritisak na prostor i posebice ne prirodne resurse velik i da ipak krupni kapital ima veliku moć. Pitanje je da li smo samo deklarativno za zaštitu i odgovarajuću valorizaciju naših prirodnih vrijednosti ili se naši kriteriji i strateška opredjeljenja lako zaborave kada je u pitanju neki viši interes. Praksa dokazuje, a kao primjer mogu navesti samo iskazan podatak o broju kamenoloma u zaštićenim područjima da nismo dosljedni i da strategije uglavnom završavaju kao dokumenti kojima se dičimo u zemlji i svijetu, ali uvijek na kraju balade ostaje puno tužnih i zabrinutih smajlića. Prema državnim podacima u zaštićenim područjima Hrvatske, Žumberak, Plitvička jezera, Velebit, Medvednica, Učka, Papuk, Kalnik, Risnjak, Mljet, evidentirana su 92 površinska kopa kamena, a aktivno ih je još uvijek oko 10%. Među evidentiranim kopovima velik je broj napuštenih za koje nije utvrđen pravni slijednik, a određeni dio njih je u vlasništvu Hrvatskih šuma. Većina njih nije evidentirana kao eksploatacijsko polje u smislu Zakona o rudarstvu niti se radilo po pravilima struke pa sada predstavljaju veliku devastaciju prostora, otvorene rane i žarišta i erozije. Zaključak je da su većina njih ili možda i svi nelegalni. Ne postoji nikakva dokumentacija o dobivenim količinama materijala iz kopova, a nema ni primjera sanacije kopova nakon eksploatacije. U mnogim napuštenim kopovima ponavljam i dalje se povremeno ilegalno eksploatira. U protekle 4 godine ukupna vrijednost nelegalno eksploatiranih mineralnih sirovina iznosi oko 600 milijuna kuna procjena. Govorimo samo o evidentiranim vrijednostima inspekcijskih službi, ne i o onim vrijednostima koje nisu vidjeli i zabilježili. Prema Kaznenom zakonu eksploatacija mineralne sirovine bez rudarske koncesije predstavlja kazneno djelo, za koje se propisuje novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine, a ako je djelo počinjeno u posebno zaštićenom području prirode, kazna je i do 8 godina. No posljednje 3 godine nije donesena nijedna presuda s kaznom zatvora za nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina. Posebno treba naglasiti kod ovog slučaja da se veliki broj njih zatvore nakon završetka eksploatacije, a njihovi vlasnici ili korisnici nikada nisu niti imali namjeru da i stručno i kvalitetno saniraju što dovodi do drastičnog utjecaja ne samo na biljni i životinjski svijet tog područja, već i do bitnog narušavanja krajobraznih vrijednosti tog područja. To je samo jedan od niza primjera koje bi mogli navesti i koji će biti pod budnim paskom europskih pregovarača, a za koje mi bojim se nemamo odgovarajuće odgovore. Još jedan od velikih problema u samoj zaštiti prirode je zasigurno financiranje. Donošenjem Uredbe o proglašenju ekološke mreže koja obuhvaća preko 40% teritorija Republike Hrvatske ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima dobile su nove obveze upravljanja tim područjima. Taj je problem posebice naglašen kos velikog broja novoosnovanih županijskih ustanova, koje su rezultat spuštanja određenih poslova na regionalnu razinu, a koje nisu kadrovski niti financijski u mogućnosti preuzeti tako veliki posao i odgovornost. Također županije bi trebale biti te koje osiguravaju sredstva za područja kojima upravljaju njihove ustanove, a što za neke od njih će predstavljati ogromne troškove koje oni u ovom modelu bez sufinanciranja iz državnog proračuna nisu to u mogućnosti na odgovarajući način osigurati i odraditi. Uz jasno definiranje izvora financiranja poslova u zaštiti prirode, nužno je i kadrovsko jačanje svih institucija počevši od resorne uprave u Ministarstvu kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode do posebice ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima, jer bez jakih institucija provedba ovako opsežnih aktivnosti koje su većim dijelom vezane uz usklađivanjem sa europskim zakonima i praksom, bojim se da nas čekaju teški pregovori i budući financijski troškovi. Ne bi bilo dobro da se tada svi zajedno iznenadimo i govorimo da nismo znali što nas čeka. Ne bi bilo fer kada bismo kazali da i u Hrvatskoj zakonodavni okvir u području zaštite prirode slab, štur ili pretežno manjkav. Formalno, napravljen je lijep normativni iskorak u području zaštite prirode u Hrvatskoj, ali i na ovom području rada i života pokazuje se da zakonodavstvo i praksa još ne idu ruku pod ruku. Štoviše mogli bismo reći da se vozi po onoj zapovijedi, zakonodavstvo naprijed, praksa stoj. Naime, iako je skrb o prostoru normativno bitno poboljšana, ne prati ju novac, ne prati ju državna iskrena volja da stane na kraj uzurpatorima zaštićenog prostora i onečišćivačima prirode. Zakoni nam pružaju iluziju da imamo mač za borbu protiv njih, ali u praksi nema državne ruke koja bi ga držala i koristila u borbi za opće dobro u zaštiti prirode. Ova neuspješnost u borbi za zaštitu prirode je teško shvatljiva i prihvatljiva, jer inspekcije koje bi trebale štititi prirodu, ne bore se protiv nepoznatih ljudi, fantoma, niti noćnih ptica. Bore se protiv vlasnika teških bagera, drobilica i kamiona koji su veliki, bučni, stvaraju prašinu i buku koja se vidi i čuje na kilometre koji ne mogu pobjeći i koji uništavaju prostor i okoliš mjesecima i godinama i svi to vide, a nitko ne bude kazneno odgovoran. Javna je tajna da su prava zaštićena vrsta kod nas ugledni moćnici, tajkuni, vlasnici građevinskih i rudarskih firmi koji u zaštićenom prostoru zidaju vile ili ilegalno eksploatiraju kamen, šljunak, pijesak ili ciglarsku glinu. Ne po noći, po danu, godinama uporno i obijesno. A kada se zadovolje i obogate, ostavljaju ružne otvorene rane u prirodi, ne sanirane na ruglo za vjeke vjekova. Zaključujem, projekt zemlje našeg odnosa prema njoj, prema zaštiti biljaka, životinja i okoliša, predstavlja opće društvenu vrijednost i svako u njemu ima svoju ulogu i odgovornost, ali veću od njih naravno oni kojima je to posao. Netko je izrekao, a treba i tisuću puta ponoviti: "Zemlju smo naslijedili od prijašnjih generacija, ali smo ju posudili od generacija koje dolaze iza nas". I zato imamo obvezu da i budućim generacijama ostavimo, ako ne bolju, onda barem u istom stanju u kojem smo je mi ugledali svojim rođenjem. Sve ono što se do sada normativno uredilo za taj zadatak kao i ova strategija, dobar su pravac. Treba se truditi da tako bude i u praksi. Do sada na žalost, nismo bili svjedoci realizacije većine onoga što smo strategijama i akcijskim planovima svjesno, savjesno i lijepo, ali očito preambiciozno bez kadrovskih i financijskih pretpostavki i potencijala stavljali na papir. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I imam jednu obavijest, a to je da 10. sjednica Odbora za turizam sazvana je za utorak 2. prosinca 2008. godine u 14,00 sati. E sada, mi smo rekli da bi imali glasovanje u 13 sati. Imamo još šest pojedinačnih rasprava, pa ja apeliram na zastupnike da malke pokušaju prikratiti pa da sve skupa to u tom roku završimo i odglasujemo ono što smo ovaj tjedan i usvojili. Pa pozivam u tom smislu prvog na pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče. 1992. godine u Rio de Janeiru na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju donijeta je Konvencija o biološkoj raznolikosti koja je prihvaćena kao temeljni dokument za zaštitu biološke raznolikosti koji uspostavlja očuvanje biološke raznolikosti kao temeljno međunarodno načelo u zaštiti prirode i zajedničku obavezu čovječanstva. U Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 7. listopada 1996. godine. 1999. godine Republika Hrvatska donijela je Strategiju i Akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti kojom se po prvi puta sustavno zacrtava i cjelovito planirala djelatnost zaštite prirode. Ministarstvo kulture smatralo je nužnim uzeti u obzir najnovije smjernice 9. Konvencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti održane u Bonnu od 19. do 30. svibnja 2008. godine pod motom biološka raznolikost osnova za naš život. Tom prigodom predstavnici 191 države stranke konvencije konstatirali su da se na zemlji zbog ljudskih djelatnosti trenutno gubi između sto i tisuću puta više biljnih i životinjskih svojti nego što bi se to dogodilo u prirodnim procesima bez djelovanja čovjeka. Pripremljene su nove smjernice za razvoj mreže zaštićenih područja te je najavljeno ulaganje zemalja donatora prije svega za smanjenje gubitaka biološke raznolikosti tropskih šuma do 2012. godine. Dogovorena je priprema novih pravila za pristup i raspodjelu dobrobiti iz bogate genetske baštine svijeta, naglašena je velika odgovornost čovječanstva i stranaka konvencije za postizanje ciljeva smanjenja gubitka biološke raznolikosti na globalnoj razini do 2010. godine. Osnovna načela od kojih polazi Nacionalna strategija i Akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti su ova. Prvo, Republika Hrvatska je svjesna da sveukupna biološka, krajobrazna i geološka raznolikost predstavlja njezinu temeljnu vrijednost i glavni resurs za daljnji razvitak. Drugo, cilj je Republike Hrvatske očuvati i unaprijediti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost unutar zemlje te pokušati vratiti izgubljenih svojti i staništa gdje je to moguće i opravdano. Nadalje, Republika Hrvatska će razvijati sve prikladne mjere utvrđivanja očuvanja i unapređivanja postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti. Nacionalno zakonodavstvo će osigurati ugrađivanje mjera za očuvanje i unapređenje sveukupne biološke raznolikosti u sve gospodarske djelatnosti koje koriste ili imaju utjecaja na biološka dobra. Nadalje, Republika Hrvatska će sustavno širiti napore u zaštiti biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti s nacionalnog na regionalnu i lokalnu razinu. Zatim, Republika Hrvatska će svoje napore u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti stalno usklađivati s odgovarajućim međunarodnim aktivnostima imajući u vidu činjenicu da je nacionalna biološka i krajobrazna raznolikost jedinstveni i nenadoknadivi dio sveukupne globalne raznolikosti. I zadnje, Republika Hrvatska će nastaviti poduzimati sve potrebne aktivnosti koje vode potpunoj transpoziciji i provedbi direktiva i uredbe Europske unije kojima se uređuje područje zaštite divljih svojti i prirodnih staništa. Koji su opći i strateški ciljevi. Znači, očuvati sveukupnu biološku, krajobraznu i geološku raznolikost kao temeljnu vrijednost i potencijal za daljnji razvitak Republike Hrvatske, ispuniti sve obveze koje proizlaze iz procesa pridruživanja Europskoj uniji i usklađivanje zakonodavstva sa relevantnim direktivama i uredbama Europske unije, ispuniti obveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora na području zaštite prirode, biološke sigurnosti, pristupa informacijama itd., osigurati integralnu zaštitu prirode kroz suradnju s drugim sektorima. Zatim, utvrditi i ocijeniti stanje biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti, uspostaviti informacijski sustav zaštite prirode s institucionalnom bazom podataka povezanom u informacijski sustav države. Nadalje, poticati unapređivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih načina obrazovanja o biološkoj raznolikosti i sudjelovanje javnosti u postupcima odlučivanja. I zatim, razvijati mehanizme provedbe propisa kroz jačanje zakonodavnih institucionalnih kapaciteta obrazovanjem, razvojem znanstvenih resursa, obavješćivanjem razvoja mehanizma financiranja. I samo još nešto "post scriptum". Budući da dolazim iz Velike Gorice naše Športsko ribolovno društvo "Odra" koje gospodari sa 900 hektara vode i imamo 800 članova ribičkog društva najviše u Zagrebačkoj županiji nije zadovoljno sa održavanjem vodotokova na našem području, naročito oteretnog kanala Sava-Odra gdje raste vegetacija koja smeta …/Govornik se ne razumije./… ali mislim da nije dobra niti zbog samog kanala. Prema tome, eto iskoristio sam priliku gospodine tajniče da prenesete naš zahtjev jer i to ide ja mislim u ovu temu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 12 sati i 43 minute. Slijedeći je uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Strategija i Akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske je temeljni dokument zaštite prirode. Ova strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti. ona isto tako na mnogo načina se bavi provođenjem iste u skladu sa gospodarskim, društvenim ali i kulturnim razvojem Republike Hrvatske. Ona je također, treba napomenuti, izvedena u jednom setu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i kao takva je predviđena nacionalnim programom za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu. Zbog čega je bilo potrebito donijeti jednu ovakvu strategiju? provedbom novog zakonodavnog institucionalnog okvira zaštite prirode a isti su se dogodili pristupanjem međunarodnim konvencijama i sporazumima iz područja zaštite prirode. Također je došlo i do usklađenja zakonodavstva sa relevantnim direktivama i uredbama Europske unije a strategija je u formalnom pa tako i u sadržajnom pogledu jedan potpuno novi dokument što je razvidno kroz razgraničenja u odnosu na Strategiju iz 1999. godine. Republika Hrvatska u svakom slučaju svjesna je da sveukupna biološka, krajobrazna i geološka raznolikost predstavlja njezinu temeljnu vrijednost i glavni resurs za daljnji razvitak i radi na tome i radila je do sada za očuvanje prirode i unaprjeđenju postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti unutar zemlje. A svakako težnja ka vraćanju dijela izgubljenih svojti i staništa

Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, ja ću o Izvješću o stanju prirode i zaštiti prirode kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode a utvrdilo Ministarstvo kulture. Ovo izvješće sadrži mnoge podatke i pregled aktivnosti vezanih uz zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti sa smjernicama za iduće razdoblje. Strukturirano je u četiri poglavlja koja obuhvaća sva područja zaštite. Prvo poglavlje čini pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti u okviru kojeg je kvalitetno obrađeno obrađeno stanje krajobraza, staništa, divljih svojti, invazivnih svojti, u domaćem i zavičajnih svojti, zaštićenih područja i ekoloških zaštićenih područja ili mreža. Drugo poglavlje govori o korištenju prirodnih dobara i zahvata u prirodu gdje je detaljno ukazano na utjecaj gospodarskih djelatnosti na prirodu i poljoprivrede i vodnog gospodarstva, šumarstva, lovstva, morskog i slatkovodnog ribarstva, ali isto tako i turizma, prometa ali i sakupljanja gljiva, biljaka i životinja. Sljedeće je poglavlje, zakonodavni i institucionalni okvir i financiranje zaštite prirode daje pregled napretka u stvaranju zakonodavnog okvira, organiziranju sektora zaštite prirode i njegovu financiranju. I posljednje poglavlje izvješćuje o obrazovanju, informiranju i sudjelovanju u javnosti u odlučivanju u zaštiti prirode. Korištena metodologija o izradi ovog izvješća je izuzetno dobra, osim što je usklađena sa metodologijom Europske agencije za zaštitu okoliša, dobra je jer za svaki segment zaštite obuhvaća i stanje i aktivnosti, ocjenu provedbe ali i smjernice. Obzirom na navedeno, i činjenicu da je u izradi izvješća sudjelovao velik broj stručnjaka izvješće je kvalitetna podloga za strategiju i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske koja je također danas na dnevnom redu. Od postignuća u izvještajnom razdoblju vrijedi istaknuti. Institucionalno jačanje na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, administrativno jačanje na svim razinama, pristupanje i ratifikacija i provedba svih međunarodnih sporazuma, uspostava nacionalnog zakonodavnog okvira za genetski modificirane organizme, uspostavu sustavnog procesa inventarizacije, sastavnica biološke raznolikosti, iako ovdje postoji i prostor za poboljšanje, izrada karte staništa, usvajanje planova upravljanja za četiri nacionalna parka i jedan park prirode što držim vrlo značajnim, uspješna provedba mnogih projekata i korištenje svih dostupnih fondova, kako domaćih, tako i fondova Europske unije, ali i donošenje novog zakonodavnog okvira, odnosno Izmjena zakona o zaštiti prirode koji smo, koji Zaštita prirode postala je dakle, integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara nastoji u najvećoj mjeri uspijeva uskladiti sa održivim razvojem. Izvješće pokazuje da Republika Hrvatska ima i nadalje veliko bogatstvo i raznolikost i vrlo visok stupanj vrijednosti i očuvanosti biološke i krajobrazne Međutim, nije zanemariv trend gubitka biološke i krajobrazne raznolikosti koji je globalno prepoznat po uzrocima poput prekomjernog iskorištavanja prirodnih dobara o čemu je i prije bilo riječi. Ovdje se radi o izlovu sječi, krivolovu, skupljanju, uznemiravnju itd., i možda ukazati na nedovoljan broj inspekcijskih službi u ovom dijelu. Također unos stranih vrsta u ekološke sustave ali i izgradnja infrastrukture koja uzrokuje gubitak i fragmentaciju staništa kao što su prometnice, energetski objekti, vodnogospodarski objekti i drugo. Ovdje ću samo napomenuti da je Republika Hrvatska jedna od prvih država Europske unije koja je počela graditi zelene mostove i na taj način u praksi počela rješavati negativan utjecaj prometnica na staništa. Jedna od sljedećih djelatnosti koja također oduzima biološku i krajobraznu, gubitak, koja uzrokuje gubitak biološke i krajobrazne raznolikosti je i poljoprivredna djelatnost i to kroz melioracije, okrupnjavanje, zapuštanje travnjačkih površina. Jedna četvrtina ukupnog obradivog poljoprivrednog zemljišta na ugaru je ili nije iskorištena. Dijelom zbog miniranosti a dijelom i zbog napuštenosti. Najjači utjecaj poljoprivrede na biološku raznolikost očituje se kroz, evo neke od sljedećih aktivnosti a to je nestanak močvarnih staništa koji je posljedica odvodnjavanja i prenamjene u prenamjene u poljoprivredne površine što je naročito izraženo u priobalju, znači Vranjsko jezero, Bokanjačko, Nadinsko blato, ali i velik dio delte Neretve. Zatim zarastanje pašnjaka i livada zbog napuštanja ruralnih područja, tako da zbog staništa gubimo jedan dio, jedan jedan dio vrsti i ptica ali i bilja. Sljedeća je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja i umjetnih gnojiva koja je kod nas najčešće prekomjerna. raznolikosti, gubitka biološke raznolikosti vezano uz onečišćenje okoliša ovdje ću se zadržati samo malo na vodi. I reći da će izgradnja sustava podmorskih ispusta i uređaja za pročišćavanje na području gradova Zadra i Biograda, odnosno zadarske i biogradske rivijere, uključujući i područje Pakoštana, ali do Paga, Povljane, Paga i koji se temelji na sporazumu sa Svjetskom bankom o zaštiti Jadrana, te kontrola kakvoće mora na morskim plažama, takvih točaka je na području zadarske županije preko 80 i niz planskih dokumenata i studija o utjecaju na okoliš pokazuje kako regionalna i lokalna samouprava može pratiti stanje i na vrijeme utjecati na smanjenje negativnih utjecaja na onečišćenje okoliša. Urbanizacija je dodatan element koji ugrožava ovo područje zbog znatnog porasta turizma za ovo promatrano razdoblje. Znači u proteklih 10 godina uočene su i negativne posljedice na očuvanje i krajobrazne raznolikosti prije svega zbog divlje i nelegalne izgradnje turističkih objekata i infrastrukture na čitavom podruju Republike Hrvatske ali sa najvećim posljedicama na obali i otocima. Uredba je tu značajan iskorak napravila. Međutim, i globalne klimatske promjene su uzrok gubitka biološke raznolikosti. Bez obzira što je napravljen značajan pomak i u ulaganjima i u zakonodavstvu i jačanju institucija u ovom segmentu velik prostor otvoren je za poboljšanja u učinkovitoj provedbi zakona u praksi, ali i sustavu obrazovanja i informiranja javnosti i usklađenosti propisa. Sačuvano bogatstvo biološke i krajobrazne raznolikosti predstavlja ogroman razvojni potencijal Republike Hrvatske a kvalitetna zaštita i upravljanje tim bogatstvom obveza je i ove i sljedećih generacija.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Citirat ću najprije jednu rečenicu iz vašeg izvještaja za prošlu godinu: «Među najugroženije tipova staništa iz ove klase svrstani su: riječni šljunci, pijesci, muljevi najzastupljeniji u velikim nizinskim rijekama Drava i Mura te neki dijelovi rijeke Save.» Ova rečenica je iz poglavlja: Staništa, površinske kopnene vode i močvarna stajališta. U strategiji za vrijeme buduće kada utvrđujete smjernice za iduće razdoblje napominjete da je potrebno dovršiti utvrđivanje važnih područja za očuvanje ugroženih rijeka, znanstveno utvrditi ugroženost pojedinih staništa, kartirati staništa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove, provoditi aktivne mjere očuvanja i utvrditi mjere očuvanja ugroženih staništa u sve planove gospodarenja prirodom. Tko ne bi podržao i vašu konstataciju da je najugroženije područje staništa na područje Mure i Drave, a tko još i normalan ne bi podržao ove smjernice? No kako to radite u praksi? U rujnu mjesecu ove godine vodopravni inspektor Željko Makulić izdaje dozvolu za tehničko i gospodarsko održavanje korita Mure i Drave na 9 lokacija u kojima će se eksploatirati milijun kubika šljunka. Vaša uprava za zaštitu prirode je o tome izvještena. Dobili ste nekoliko puta upozorenje i dopise što se tamo priprema. Uzvodno od mosta u Donjoj Dubravi kod hidroelektrane Varaždin, kod mosta Goričan i Starog mosta na Muri gospodine državni tajniče na 215. riječnom kilometru Drave kod Gabajeve grede na 233. riječnom kilometru Drave kod mjesta Lebanovec, u Legradu kod Velikog Pažuta, 70. riječnom kilometru Mure, na 60. riječnom kilometru i kod Kotoribe. To je 9 lokacija gdje su radovi na nekim od tih lokacija već započeli. Koja su staništa i ugrožene biljne vrste, pitanje je, na tim lokacijama? Kebrac, kockavica, sitni rogoz, bijela vrba. Koje životinje su ugrožene zato što niste reagirali po prijavama? Dabar, vidra, crna roda, orao štekavac, pčelarica i tako dalje. Dakle kako je moguće da na ovih 10 izuzetnih, 9 izuzetno značajnih lokacija koje vi sami u svojem izvještaju nazivate najugroženija tipova staništa i u Strategiji za buduće vrijeme planirate idealne mjere teoretski, se ne reagira u trenutku kada netko iz tobože razloga obrane od poplava zapravo vrši gospodarsku eksploataciju šljunaka iz korita rijeke Mure i Drave. Organizacije koje se bave zaštitom na tom području mole za vašu pomoć. Obraćaju se na sve moguće adrese ne bi li barem privremeno zaustavili ovo ja bih rekao razbojstvo u prirodu. Drugi apsurd. Ovi radovi se financiraju sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A istovremeno Republika Hrvatska kandidira s projektima zaštite tih područja u europskim fondovima. Upravo u tim lokacijama na tom području projekti iz Hrvatske koji kandidiraju za … /Govornik se ne razumije./ … mjera zaštite tog područja i koji su podržani i od susjedne Mađarske i Slovenije, a posebice Austrije. Na tim lokalitetima izvode se najgrublji radovi utjecaja na staništa i nitko u ovoj državi nije nadležan, nitko ne želi izaći na teren i na licu mjesta vidjeti o čemu se radi, o kojim se lokacijama radi i kakvi radovi? Vrijeme je prekratko da vam sada ovdje elaboriram vrste zahvata. Da se radi o uništavanju obale, da se radi o iskopu šljunka iz meandara, da se radi o zahvatima koji će nepovratno uništiti ova staništa u koja je usput budi rečeno uložen i značajni novac do sad za zaštitu. Čemu dakle strategija? Čemu dakle mjere koje najavljujete kada nešto što je u toku ovih dana, možete vidjeti, nitko ne želi reagirati? Ili možda oni koji su se vam obraćali krivo pišu? Možda koriste nerazumljivi rječnik? Ako niste vi, Ministarstvo kulture, gospodine državni tajniče, vaša uprava nadležni obrazložite im da zaustave nešto što se temelji samo na jednoj suglasnosti jednog inspektora. I na kraju studija utjecaja na okoliš ne postoji. Odgovorni u Hrvatskim vodama na temelju pritiska koje smo napravili ovih dana priznali su da je tek naručena. Ako i to sve skupa nije dovoljno onda vas molim da ovo poglavlje Strategije o zaštiti staništa uz rijeku Muru i Dravu i na rijeci Muri i Dravi izostavite i napišete da ćete dozvoliti eksploataciju kako se kome sjeti. Kako se kome prohtije. Jer ovaj šljunak, ovih milijun kubika nije u funkciji zaštite od poplava nego gospodarenjem bogatstvom, mineralnim sirovinama i ništa drugo. To znate i vi. To zna vaš ministar, to zna vaša uprava i tolerirate samo zato što su iz Ministarstva regionalnog razvoja na vas izvršili pritisak da to prešutite. Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici imamo još samo dvije rasprave pa molim malo strpljenja. Neugodno mi je zvoniti ovako ali ne čuje se govornik pa zato moram malo. Na redu je gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ispred nas je izvješće koje zapravo sadrži puno podataka i brojnih pokazatelja i kao takvo prikazuje realno stanje zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. I o strategiji i o izvješću i o akcijskim planovima govorili su moji prethodnici. Prema tome ne bih htjela općenito govoriti ali hoću kao zastupnica iz Dubrovačko-Neretvanske županije, osvrnula bih se zapravo na pitanje proglašenja Parka prirode delta Neretva za koji je stručna podloga već napravljena a u čijem se prostoru u zadnje vrijeme vrši prekomjerna devastacija. Naime, već punih 10 godina se govori o zaštiti doline Neretve proglašenjem parka prirode, a ne radi se gotovo ništa na realizaciji istoga. Park prirode Hutovo blato utemeljen je 1995. godine, a on se sa hrvatskim dijelom Neretve čini zapravo prirodnu cjelinu i nužno je hitno zaštititi ovo područje od uznapredovale devastacije. Javni uvid u prijedlog proglašenja delte Neretve parkom prirode bio je u tijeku od 21. do 29. svibnja, a trebalo je biti kako je najavljeno do 29. lipnja 2007. godine, a javno izlaganje o parku prirode trebalo se održati i u Metkoviću 30. svibnja, u Opuzenu 31. svibnja, u Pločama 1. lipnja itd. No, 29. svibnja sve je bez objašnjenja prekinuto i otkazano kako je rečeno odgođeno je. Međutim do danas muk. Tek sporadično se spominje namjera proglašenja parka prirode Donja Neretva. Kao jedan od prioritetnih akcijskih planova za jačanje zakonodavnog okvira zacrtan ovom nacionalnom strategijom predviđena je u biti zaštita upravo tog područja Donje Neretve kao parka prirode, a tempom koji se radi to neće biti još 10 godina kada sve u biti bude devastirano. Htjela bih se još osvrnuti i ja poglavlje vodnog gospodarstva, pa se udruge civilnog društva s kojima sam kontaktirala pitaju što su Hrvatske vode radile u opuzenskom ušću, na opuzenskom ušću pardon i da li su radili odmuljivanje mora, jer je tobože more ulazilo u poljoprivredne parcele, što apsolutno po njihovim navodima nije istina. Iz dubokog mora se za čije novce, za novce poreskih obveznika izbacivala pržnja u plitko more usput i tako se ispred privatnog kampa velikom dužinom napravila ogromna plaža. Za vrijeme višemjesečnih radova nije bila postavljena tabla sa nazivom gradnje, investitorom, naznakom odobrenja i sve ostalo što normalno ide od gradnje. Izgleda da se planira gradnja hotela sa 700 ležaja. Osvrnula bih se i na stanište ptica u Delti i na ušću Neretve koja su ugrožena. Pola kanala Vlaška pored Neretve je u vlasništvu luke i oni sada produbljuju dno, a za planirani LNG terminal potrebna je najmanja dubina od 15 metara dok kanal ima 13 metara. Devastirat će se i vodne zajednice kao i stanište ptica na ušću zbog stalne buke. Osvrnula bih se i na dio koji se odnosi na poljoprivredu. Naime, imovinsko-pravni odnosi u Delti Neretvi vrlo su složeni, te za većinu poljoprivrednih zemljišta nije jasno kome pripada. Ekološka poljoprivreda je slabo zastupljena u ovom području. Posljednjih godina javljaju se inicijative ekološkog uzgoja autohtonih vrsta maslina i drugih kultura. U ekološkim pilot projektima prednost bi trebalo dati uzgoju kultura koje su se nekad tradicionalno uzgajale u Delti Neretve upravo zbog toga što zahtijevaju manje vode, odnosno manje agrokemikalija. Prema tome, ovo područje koje se percipira kao pogodno i nepromijenjeno, odnosno u ovom sadašnjem stanju bez intervencija, bez proglašenja bilo kakvih parkova prirode zato su zapravo zainteresirani mnogi, oni koji imaju koji imaju za sebe određene koristi. I ovdje misle da je park prirode je zapravo mjera ograničenja gotovo svih aktivnosti, dakle i poljoprivrednika, lovaca, ribolovaca, gospodarstvenika, odnosno i dio stanovništva to možda smatra koji osjeća nesigurnost od promjena. Očekuje se da će proglašenjem parka prirode da će se ubrzati rješavanje nagomilanih problema vezanih uz vlasništvo poljoprivrednih zemljišta, te ponovno uređenje već melioniranih, a danas zapuštenih poljoprivrednih površina. Zoran je i primjer sudjelovanja javnosti u odlučivanju je također i studija utjecaja na okoliš kombiniranog terminala za ukapanje naftni plin, kiselina, lužina, otrova, praonice kamionskih željezničkih cisterni i još puno koječega u Pločama gdje je nakon javne rasprave 15 udruga i pojedinaca poslalo vrlo kritičke primjedbe na studiju. No, do dan danas kako su mi rekli nisu se zapravo udostoji, nije se nitko udostojio poslati odgovore nikome od njih iako je komisija već usvojila tu studiju. A znamo da je recimo namjera gradnje terminala na Krku stalno se vrti u medijima, vrši se najrazličitija ispitivanja, lobiranja, sastanci, rješenja o studiji je poslana iz Zagreba kod nas. Međutim, nisam sigurna da se za nju zna. A primjedbe na tu studiju su velike. Znamo da je donji tok, tj. dolina Neretve ograničen prostor određenih i klimatoloških, ekoloških, geografskih, tradicijskih i demografskih karakteristika, te da ga se s tog aspekta treba i promatrati. I zaključno, to područje je već pod izuzetno velikim pritiskom i poljoprivrede i industrije, prometa, stanovništva, te smo mišljenja da su njegovi kapaciteti već iskorišteni do gornje granice, te ako se ne zaustavi taj trend može doći do propadanja, tj. prirodnog ciklusa recesije cijelog područja, odnosno njegove privrede, demografije i cjelokupnog eko sustava. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin Dragutin Bogdakoš. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice Tatjana. Spomenuli ste zaštitu ptica u području Neretve što je sigurno značajno i tih staništa posebno kao jednoga od dragulja normalno hrvatskog područja. Međutim, ono što je isto bitno i što je u ovom strateškom, jedan od strateških ciljeva to je upravo sačuvanje staništa vezanih za slatkovodne ribnjake je evidentno da od devedesetih godina kad smo imali 12000 šaranskih ribnjaka da ih danas imamo upola manje, da upravo ti ribnjaci u nizinskim krajevima Hrvatske su od vremena 1900 godine i da upravo smanjivanje tih ribnjaka utječe na biološku raznolikost i zaštitu prvenstveno ptica močvarica. Znači, ribnjaci kao jedna polu intenzivna zamjena za močvarska staništa. Ono što je u ovome rečeno a i u prethodnom zaštita tih ugroženih i rijetkih ptica je razvrstana prema Zakonu o zaštiti prirode među zaštićene ptice i strogo zaštićene. razlika je nastala u tome što država ili plaća ili ne plaća to, a ribnjaci koji su pred zatvaranje, normalno da su ugroženi sa tim ako takve ptice ne budu plaćene, a kao ribojedne se pojavljuju. Tišina koja je zavladala na ribnjacima, sigurno će se i povećavati jer pitanje rasta svih mogućih nameta koji idu prema slatkovodnim ribnjacima od vodnih doprinosa i naknada kojih se država ne odriče normalno da će dovesti do toga da će i ova riječ vezana u strategiji da idemo na očuvanje ove biološke raznolikosti kopnenih voda biti mrtvo slovo na papiru. Hvala. I kao posljednji u raspravi o ovoj točki dnevnog reda, gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Sada govorimo o prijedlogu strategije biološke i krajobrazne raznolikosti te izvješću o stanju prirode i zaštiti prirode u RH najbolju ocjenu stanja zaštite prirode i zaštite ljudskog zdravlja ujedno rekla je jučer na televiziji jedna gospođa nakon što su je pitali je li otkriveno nelegalno odbačen azbest negdje na granici između Splita i Solina, ona je otprilike rekla živim pored šume i mislila sam da udišem svježi, čisti zrak, a tko zna što sam udisala. Gospođa je udisala čestice azbestne prašina. Tako i mi volimo govoriti o plavome nebu, plavome moru, manje plavim rijekama, zelenim šumama. Pa stvarno ne znam čemu nervoza. A što je u pozadini toga? Što to leti zrakom ili što to pliva vodama, to nitko ne zna. A što je najgore, to ni državne institucije posebno ne interesira. I kada se dogodi određeni incident u vidu azbesta ili zagađenja zraka Ja mogu izaći i za govornicu, svejedno mi je. i kada se dogodi takav neki incident, što je prva reakcija državnih institucija? Pokušaj da se to zataška. I zbog toga na ovu strategiju prvenstveno gledam u sve dobro što je u njoj navedeno kao odrađivanje posla koji se morao napraviti bez stvarne volje da se učini i bitan iskorak u zaštiti okoliša, odnosno u ovome slučaju biološke i krajobrazne raznolikosti. Relativno dobro stanje u prirodi što ga još uvijek imamo rezultat je, treba priznati prvenstveno slabijeg gospodarskog razvoja države. I u strategiji u opisu stanja dobro su navedene opasnosti koje o čuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti prijete. uzroke gubitka biološke i krajobrazne raznolikosti navode se prekomjerno iskorištavanje prirodnih dobara, izgradnja infrastruktura, poljoprivrednih djelatnosti, onečišćenje okoliša, urbanizacija prostora i Održiv razvoj pokazuje se za veliki dio gospodarstvenika svoju neodrživost. A da je ova strategija manje važan dokument za najveći dio političke i gospodarske elite, svjedoči i rasprava recimo na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo gdje se na nekoliko mjesta ističe da bi ova strategija trebala uvažiti odrednice strategije prostornog uređenja RH, posebno kada je riječ o teritoriju buduće ekološke mreže Natura 2000, po tom da pri razradi ove strategije je nužno odrediti prioritete sa stajališta zaštite prirode radi utvrđivanja mogućih konflikata sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, te naposljetku da bi tijela nadležna za zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti trebala koordinirati sa tijelima nadležnim za prostorno planiranje, energetiku, poljoprivredu i Naravno da je koordinacija potrebna, ali znajući kako to u praksi djeluje, ovdje je već unaprijed rečeno da se strategija za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti mora ukalupiti u zadane okvire, a to je prostorno planiranje, energetika i poljoprivreda. A kada iščitamo strategiju o energetskom razvoju Hrvatske, vidimo koliko se malo drži do zaštite prirode. Procjena od 75 postotnom povećanju potrošnje pokazuje da HEP postoji ne radi građana, već građani i ova država izgleda postoje radi HEP-a i lobija vezanih uz njega. Jedan dio naših elita u najboljoj tradiciji državnog socijalizma, iako neliberalni kapitalizam sa multinacionalnim kompanijama se ne ponaša bitno drugačije, napredak izjednačava sa razaranjem prirode. Veličina napretka i uspješnosti jednoga projekta mjeri se veličinom načinjene ekološke štete. U tom pogledu treba i iščitavati strategiju energetskog razvoja. A i ovdje smo prošli tjedan mogli čuti da će se kanal Dunav-Sava graditi zato što je doktor Ivo Sanader rekao da će se sagraditi i da će se sagraditi u 10 godina, u najboljoj maniri stahanovštine. Sjetimo se upravo izjave premijera prije 2 godine da će se LNG terminal graditi na Krku, bez obzira što ekolozi pričaju. Pola godine se izgubilo da čelni ljudi države shvate da postoje zakoni kojih se treba držati, čak i ako im se ne sviđaju. I koliko je aktualnoj vlasti stalo do zaštite prirode, nesvjesno se pokazalo ponovno na istom Odboru za prostorno uređenje gdje je rečeno među ostalim da kao jedan od pozitivnih primjera ove interakcije, a misli se na interakciju prostornog planiranja sa strategijom očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti je istaknuti primjer pozitivnog učinka uredbe po uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja. Pa ako je nešto doprinijelo daljnjoj devastaciji najljepših dijelova Hrvatske, upravo je ta uredba, odnosno njezina provedba jer ono što imamo na djelu, to je betonizacija i apartmanizacija obale. Paradoks je da će gospodarska kriza imati i neke pozitivne učinke što se tiče daljnje devastacije hrvatske obale. I da zaključim, cjelovitog sustava zaštite prirode u Hrvatskoj nema, a neće ga biti sve dok ne bude dovoljno političke volje da se stane na kraj samovolji onih kojima je profit jedini interes i koji su interesno povezani sa političkim krugovima. Ali ono što daje ipak malo optimizmi je sve veća zainteresiranost javnosti, da se taj isti okoliš zaštiti. I upravo javnost biti će najveća garancija da nećemo ipak sve uništiti. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega Pančić je točno pročitao bio zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje i građenje, ali njegova interpretacija tog teksta nije točna. Potpuno je pogrešna u odnosu na ono šta se time mislilo. On ima pročitati, ali nema pravo interpretirati ono što sam ja potpisao, jer nije točno. Hvala. Pročitao je točno, znači ništa nije tu faljeno, a interpretacija je slobodna.